að gera þær breytingar á starfsáætlun Alþingis að föstudagurinn 2. júní verði nefndadagur. Sá dagur átti að vera þingfundadagur samkvæmt starfsáætlun. Forseti vill jafnframt geta þess að á fimmtudaginn 1. júní er gert ráð fyrir að þingfundur hefjist 13.30

á þskj. 1625, um ráð, nefndir, stjórnir, starfshópa og stýrihópa, frá Bryndísi Haraldsdóttur, á þskj. 1679, um ellilífeyri, frá Viðari Eggertssyni, og að lokum á þskj. 1151, um ráðningu starfsfólks með skerta starfsorku, frá Ásmundi Friðrikssyni.

Virðulegi forseti. Á morgun rennur út frestur til að framlengja undanþágu fyrir tollfrjálsan innflutning á landbúnaðarvörum frá Úkraínu. Eins og þekkt er þá berst úkraínska þjóðin fyrir tilverurétti sínum gegn innrásarher Rússa. Þjóðin hefur fórnað sér til að verja Evrópu og hinn vestræna heim fyrir öfgaöflum og standa vörð um grundvallargildi lýðræðis og frelsis í álfunni. Sú samstaða er mjög mikilvæg og hefur djúpstæða merkingu. Tollfrjáls innflutningur á landbúnaðarafurðum til Íslands frá Úkraínu er ekki einungis táknrænn stuðningur okkar í þessari baráttu sem skiptir okkur öll máli heldur ein ein leið fyrir okkur sem þjóð til að leggja okkar af mörkum í þessu stríði. Við höfum vissulega gert það með margvíslegum hætti, nú í síðustu viku var samþykkt hér á þingi að leggja til fjármagn til að byggja upp færanlega spítala í Úkraínu,

til að styðja við Úkraínu. Þess vegna vil ég spyrja hæstv. forsætisráðherra: Á ekki að framlengja þessa undanþágu fyrir tollfrjálsan innflutning á landbúnaðarvörum frá Úkraínu og hvað kemur í veg fyrir að svo verði gert?

Fyrst og fremst er þetta auðvitað utanríkispólitísk ákvörðun miklu frekar en ákvörðun sem snýr að matvælastefnu. Þarna vildum við sýna stuðning í verki. Samkvæmt þeim heimildum sem ég hef þá hefur verðmæti þessara vara á gildistíma ákvæðisins numið u.þ.b. 94 millj. kr. samanborið við u.þ.b. 25 millj. kr. árið 2021. Þessi aukning stafar fyrst og fremst af innflutningi á alifuglakjöti. Við vitum að rætt hefur verið um að það sé mikilvægt að hafa eftirlit með þessu umfangi og ég er algerlega sammála því að það er mikilvægt að fylgjast grannt með en um leið hefði ég talið það skynsamlega ákvörðun að halda þessu áfram. Hv. þingmaður spyr: Hvar er málið statt? Ég ætla bara að viðurkenna að það hefur ekki komið inn á borð ríkisstjórnar.

Vegna þeirra áhrifa sem þetta kann að hafa á innlendan markað þá tel ég líka mikilvægt að við fylgjumst vel með umfanginu og áttum okkur á því hvort þetta kunni að hafa einhver áhrif á samkeppnisstöðu innlends alifuglakjöts.